Hvala lepa za besedo. Torej, če sodimo po pogostosti razprav v Državnem zboru je ob zdravstvu očitno Kanal C0 to politična tema. zopet poslušamo podobno razpravo na tema Kanal C0 in zopet je nekako fokus na čustvih Ljubljančank in Ljubljančanov, tiste peščice, večina ljudi iz tega območja dejansko ve, da je kanal C0 oziroma izgradnja le tega civilizacijska norma, ki jo je pač potrebno izpolnjevati in občina je dolžna izvesti to za svoje občanke in občane. Samo z moderno speljan kanalizacijski sistem bo dolgoročno zagotavljal in naslavljal ustavno pravico do čiste pitne vode, za katero se nesporno zavzemamo Ohranjanje čiste pitne vode pa je proces, ki se izvaja vsakodnevno, vsakodnevno poteka tudi s potrebno nadgradnjo in izgradnjo prenove infrastrukture. Res je prav farsa, da se okoljevarstveniki borijo proti urejeni neprepustni kanalizaciji za potrebe Ljubljane z okolico in ne za čisto pitno vodo. O tem projektu je bilo res objavljenih že veliko mnenj, manj in bolj strokovnih, nekatera izrazito za, nekatere izrazito proti, spet druga recimo, da nevtralna. Tudi te debate v Državnem zboru na sejah, tako s strani povabljenih na odbor so kritične do kanala C0, kritične do samega poteka umeščanja tega, nekatere pa tudi jasne, da to pač potrebujemo V Svobodi si pa dejansko želimo, želimo, da se dolgoročno zagotavlja za Ljubljano neprepustni kanalizacijski sistem, čista pitna voda za danes in za naslednje generacije upoštevajoč pa pri tem seveda zakonodajo. Ko opozicija vlaga zahteve za izredne seje matičnih delovnih teles, tudi izredne seje Državnega zbora je pri tem zelo kritična do same izgradnje in vodenja posameznih postopkov pri tem in pri tem zelo enoznačno navaja samo mnenja tistih, ki so izrazito proti dokončanju kanala C0. Kaj pa hidrološka stroka, kaj pa geološki zavod? Pred časom je predsednica Društva vodarjev Slovenije dr. Lidija Globelnik za Mladino dejala: »Glede trase, gradnje in prihodnjega delovanja kanala C0 nimam pripomb, ki bi se nanašale na okolijsko problematiko. Tehnične rešitve so podobne, če ne enake vsem rešitvam in postopkom, ki jih strokovne institucije izvajajo pri takih projektih na vodovarstvenih območjih. In še, tako tako pozornost, ki jo namenjamo Kanalu C0 namenili tudi gnojenju in onesnaževanju s pesticidi zemljišč in posevkov tik ob ograjenem delu vodovarstvenega območja neposredno ob zajetjih bi imeli veliko večji nadzor nad tveganji, kot ga želimo doseči sedaj z obvladovanjem tveganja zaradi kanala C0.« Povedala je še: »Dejstvo je, da je trasa kanala speljana po ožjem območju strogega varstvenega režima, a tudi precejšen del ljubljanske mestne občine leži na takem območju. Zelo kritične so tudi kmetijske aktivnosti na teh istih območjih.« Pa mislim, da je o tem kar nekaj tega povedal tudi že kolega Gregorič. zdi se mi, da je res ključno vprašanje in tega se moramo zavedati, ali bo ta kanalizacijski sistem zgrajen in ustrezno naslavlja pri tem okolijske standarde in zagotovo je večji problem, če ta kanal ne bo zgrajen. Res se mi zastavlja vprašanje, zakaj se nočemo vprašati kakšno je danes stanje pod zemljo, kakšne so danes greznice spodaj, kako je s propustnostjo te greznice danes, kaj vse in kako se izliva po teh po teh poljih in pronica v zemljo in kako vse to danes že vpliva na kakovost vode. Zelo zgovoren je tudi odgovor evropske komisarke

Sedanji sistem zbiranja in čiščenja odpadne vode bo razširjen na tri dodatne občine, to bo znatno pripomoglo k zmanjšanju onesnaženja površinske in podzemne vode v primerjavi z njunim trenutnim stanjem ter s tem izboljšalo splošno kakovost vodonosnika, ki se uporablja za odvzem pitne vode, pa verjetno evropska komisarka v imenu Evropske komisije ni tvegala in lagala oziroma zavajala pri tem. In morda, da ne govorim še enkrat o tem, da nam stroka, stroka, torej ministrstva, vlada, pristojni inšpektorati, ki opravljajo delo po uradni dolžnosti danes pravi, da je v tem trenutku situacija takšna, da tam kjer se gradi pravnomočno gradbeno dovoljenje je. Če je bilo okoljevarstveno soglasje zahtevano, pri tem. Ne, ni bilo, torej je bilo gradbeno dovoljenje izdano brez tega soglasja in to je jasno. Postopek v zvezi z izgradnjo kinete, za katerega pa je ARSO potem naknadno zahteval pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja, je pa druga zadeva. In drage gledalke, gledalci, poslušalci, če bi danes se kineta odmontirala oziroma pač vzela ven iz kanala, potem bi ta debata ali okoljevarstveno dovoljenje je ali ni, preprosto zamrla. Ne bi je bilo, ker se okoljevarstveno dovoljenje ne bi zahtevalo. In mogoče še na koncu naj povem to, da ja, ujeli smo se, tako pravi tudi stroka, v neko pravno praznino in zadeva ni prav enostavna, ampak v tem trenutku gradbeno dovoljenje je in samo investitor je lahko, je v tem trenutku tisti, ki se lahko odloči, da gradnjo ustavi, drugi pa mu tega dejansko ne morejo preprečiti. Mogoče za konec še to. Vaša Vlada je s področja urejanja prostora in okolja sprejela dva ključna zakona, to sta gradbeni zakon 1 in Zakon o varstvu okolja 2. Za vas so jih pisali zunanji izvajalci pod vodstvom dr. Pličaniča, za te storitve svetovanja ste plačali skoraj 1 milijon, pa to niti ni sporno, pač ste se tako odločili. Če pa ste takrat iskreno želeli preprečiti kanal C0, kot to trdite danes, leta 2023, pa bi takrat s sprejetjem tistih posameznih določb v zakonodaji to naredili, ampak tega takrat niste preprečili in o iskrenosti govoriti, je zdaj mogoče neiskreno, o politizaciji tega vprašanja pa niti nihče več ne dvomi. Hvala. ŽIBERT (PS SDS): Ja, saj bom kratka. Ne bi se niti odzvala, če ne bi šlo za predsednico Odbora za okolje in prostor. Zdaj, kar se tiče greznic. Ali imamo danes problem s pitno vodo v Ljubljani? Imamo? Nimamo. Lahko gremo ven, skupaj si natočiva kozarec in popijemo. Torej nimamo danes težav z greznicami. Jih bomo pa imeli, ko bo ta kanal začel delovati, in ta kanal bo potekal čez največji vodonosnik, največji vodonosnik, ki skrbi za 90 % Ljubljane. 90 %. Si predstavljate, da začne teh 90 %, dobi takšne in drugačne težave. Smo že slišali kako je prišlo do različnih zastrupitev, pustimo to, ker boste rekli, da mi strašimo, čeprav je prej vaš kolega na začetku strašil, tako da sem že jaz skoraj želela zapustiti to sejo. Ni res, ni res, spoštovani, da lahko samo investitor to ustavi. Pa kaj govorite. Pa kaj govorite. Potem ukinimo vse inšpekcijske službe v državi, ker od zdaj bo veljalo tako, da bo vsaj investitor tisti, ki se bo odločil ali bo projekt ustavil ali pa ne, in projekt nima vseh soglasij, ki so nujne in tudi nima vseh gradbenih dovoljenj. Zdaj pa, zakaj pa je prišlo do vlaganja kinete. zato, ker pa je nekje le pozvonilo, da nekaj pa tukaj ne bo najbolje in so poskušali iskati neko rešitev, ki pa ni dobra.

potem ta Vlada pred Združene narode o razpravi o čisti pitni vodi, res, ker doma jo ne zna zaščititi, doma je ne zna zaščititi. In kar naprej poslušamo kaj mi nismo naredili. Mi smo veliko naredili - ustavili smo projekt in zahtevali dokumente, ki so nujni. Vi ste pa brez teh dokumentov spustili projekt naprej. In Janković se dobesedno norce dela. Ampak ker ste prej zelo bili usmerjeni v državljanke in državljane, tudi jaz vam, jim danes sporočam, Janković se norce dela, ampak ne iz nas, ker mi na to opozarjamo, iz vas pa. Obljubljal je, da bo do 11. aprila naredil presojo vpliva na okolje, pa je rekel, čez par dni: »Ne bom je naredil, saj mi ni treba. Zato gospodar v tej deželi sem jaz«. In vaša pijanost od zmage na volitvah, oprostite … Tako kot je močna zmaga Jankovića nad vami, vaša zmaga ne bo nikoli toliko močna. Hvala. Gremo naprej, naslednji dobi besedo gospod Anton Šturbej. Izvoli. ANTON ŠTURBEJ (PS SDS): Hvala za besedo, predsedujoči. Poslanke in poslanci. Kanal C0 je zelo sporen projekt, ker se z izgradnjo le-tega ogroža izjemno kakovostna pitna voda, kar danes predstavlja neprecenljivo dobrino za več kot 300 tisoč ljudi na ljubljanskem območju. V kolikor bi pred gradnjo kanala C0 upoštevali določene člene zakona o vodah, bi ugotovili naslednje. Po eni strani omejujejo in prepovedujejo dejavnosti ter posege v prostor s predpisi na vodovarstvenih območjih, na drugi strani pa prihaja do neodgovornih posegov v tovrstna območja. Taki posegi zelo negativno vplivajo na dobro stanje in trajnostno rabo voda, voda in ekosistemov in razpoložljivih vodnih virov ter njihovih kakovosti, zato je gradnja kanala C0 v nasprotju z 2. členom Zakona o vodah. Da je potreben celosten pristop ter stalne aktivnosti pri ugotavljanju in upravljanju z vodami, pridobiti bi morali kvantitativne ocene učinkov ukrepov pri načrtovanju s pomočjo strokovnih orodij, ti pa omogočajo, da odločevalci razpolagajo z zanesljivimi ocenami stanja voda, kar olajša tudi komunikacijo med deležniki. Za zagotavljanje kakovostne pitne vode se mora upoštevati dolgoročno varstvo razpoložljivih virov ter njihova kakovost. Zato je nujno upoštevanje načel upravljanja z vodami, ker opredeljujejo, da se pri sprejemanju načrtov upravljanja z vodami vključi tudi javnost, kar je opredeljeno tudi v 3. členu omenjenega zakona. Napačne odločitve privedejo tudi do neupravičenih zahtev do lastnikov zemljišč. V izogib neupravičenih vstopov in posegov na zemljišča mora lokalna skupnost razglasiti razlastiti kjer je zemljišče za splošno rabo voda. To se izvede s pravnim poslom, ki je v skladu s predpisi, ne pa da se ogorčene kmete, ki se borijo za pitno vodo in nasprotujejo sporni gradnji, odganja z lastnih zemljišč s pomočjo varnostnikov. Pri dolgoročnem upravljanju z vodami se mora zagotoviti, da je voda v dobrem stanju, se ohranja in se uravnava v zadostnih količinah za trajnostno rabo. Načrtovani kanal C0 bo ostal na tem vodovarstvenem območju za vedno. S tem bodo ostala za vedno mikrobiološka in kemijska tveganja za onesnaženost voda, posledično s tem pa, v kolikor bi prišlo do poškodbe na kanalu, tudi veliko slabše za zdravje ljudi na tem območju. Neustrezno ravnanje z vodnimi viri, viri lahko privede do tega, da voda ni več pitna, saj je zdravstveno neustrezna, je gradnja kanala C0 na tem območju zelo sporna. Nujno bi bilo potrebno poskrbeti, da ne pride do obsežnega onesnaženja in odvajanja fekalij neposredno v podzemne vode. Veliko je dejavnosti v prostoru, ki vplivajo na količinsko in kakovostno stanje voda, zato se z izgradnjo kanala C0 izpostavljamo velikim okolijskim tveganjem, kjer pa ni vključena nobena odgovornost na primer ministra ali pristojnih služb. Noben cevovod ni zanesljiv in odporen proti nekaterim aktivnostim, kot se na primer danes odvijajo v Ukrajini. Take verjetnosti se skoraj ne da izključiti. V primeru poškodbe te kanalizacije bi prišlo do velikega pomanjkanja pitne vode za prebivalstvo tega območja. Voda je osnova življenja in je najosnovnejša dobrina, zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da zavarujemo pitno vodo za vsa živa bitja. Torej ta kanal C0 bo ostal na tem območju glede na življenjski cikel in pa za kar je, za kar je namenjen, za prenos fekalij. To pomeni za daljše življenjsko obdobje. Hvala.

Ali v Sloveniji še velja Ustava Republike Slovenije in pa ali v Sloveniji še veljajo zakoni? Se pravi, ali Slovenija je pravna država je 33. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja in varuje pravico do zasebne lastnine in ta kanalizacija poteka po zasebnih lastninah. Vprašanje je kakšno varstvo Ustava zagotavlja posameznikom, da varuje njihovo zasebno lastnino, če lahko država oziroma v tem primeru občina, če z njihovo zasebno lastnino brez ustreznih dovoljenj počne, kar pač počne. potem je vprašanje zakonov, ali veljajo ti zakoni, kajti zakoni prepovedujejo, dovoljujejo in pa seveda tudi sankcionirajo, če se določene stvari ne počnejo v skladu z zakonom, kar je nenazadnje tudi vladna predstavnica na eni od sej odbora povedala, da se v določenem delu stvari ne gradijo v skladu z zakonodajo, pa vendar se gradijo. Ampak ta seja je tudi odraz vaše dvoličnosti. Verjamem, da tole sliko poznate vsi. Pod to sliko ste se leta 2021 takrat zbirali. Usoda vode je v naših rokah. 11. julij oddaj Glas proti. Kaj vse je bilo takrat rečeno o vodi? Nika Kovač: »Vse nas je povezala voda. Narave in skupnosti ne damo in zanjo se bomo borili še naprej.« Luka Mesec: »Vsi, ne glede na politično barvo, želimo živeti v Sloveniji, kjer bo voda ostala skupno dobro in kjer bomo še naprej lahko pili čisto pitno vodo iz pipe.« Marko Bandelli: »Zaščititi je potrebno vse vodne vire in pitno vodo.« Kje ste vrli politiki, takratni nevladniki, danes vladniki, ko govorimo o kanalu C0? Kje ste vsi tisti, ki ste takrat julija tako množično odhajali na volišča za referendum o čisti pitni vodi z namenom, da zaščitite čisto pitno vodo. Verjamem, da je bil državni sekretar tudi med njimi, da je tudi odšel na volišče in tudi glasoval za čisto pitno vodo, čeprav vemo kakšno je dejansko bilo vprašanje, kakšno je bilo ozadje, ampak danes ne bomo o tem. Ampak takrat ste govorili, zaščitili bomo čisto pitno vodo. Kje ste danes? Jaz vem, gospod državni sekretar, ali vi živite v bloku ali živite v hiši, kjer imate vrt? Predstavljajte si, da župan vaše občine odredi, da se bo kanalizacija gradila čez vaš vrt, če živite v hiši ali pa kdo, eden od vas štirih verjetno živi v hiši, pa ima doma vrt, teraso,

si ne morejo predstavljati, kako lahko nekdo pride na tvojo lastnino in tam počne karkoli želi. Naši kmetje v Poljanski dolini mi pravijo, k meni bi samo enkrat prišel, A veste, ker ljudje bi pač, eni so taki, da bi ščitili, zdaj, ne, žal ali pa na srečo, kakor se vzame, v Sloveniji ne moremo, ne, lastnine ščititi na tak način, kot jo lahko prebivalci prebivalci oziroma državljani Združenih držav Amerike. Tam ne verjamem, ne, da bi se kaj takega lahko zgodilo, ker vemo, kaj se zgodi, če v Ameriki nekdo pride nepovabljen na tvojo lastnino, kaj šele, da bi ti tam začel z bagrom kopati, In točno za to gre, kar je rekla kolegica Anja, ne. Gre za norčevanje, gre za norčevanje ljubljanskega župana Zorana Jankovića iz ljudi, iz politike, iz pravne države. Zakaj gre za norčevanje, vam bom prebral 3 njegove izjave. »Čista pitna voda je temeljna človekova pravica, zato si prizadevamo, da v Ljubljani zagotovimo varno in dostopno vodo za vse naše prebivalce. Sodelujemo z lokalnimi in nacionalnimi organi, strokovnjaki in inštitucijami, da spremljamo kakovost pitne vode ter sprejemamo ukrepe za zaščito vodnih virov. Zagotavljanje čiste pitne vode je del naše trajnostne politike, saj želimo ustvariti zdravo in kakovostno bivalno okolje za vse prebivalce Ljubljane.« Dajte mi povedati, kako lahko nekdo daje take izjave, po drugi strani pa pelje kanalizacijo čez pitno vodo? Brez ustreznih zaščit na določenih mestih, kot je dejala gospa z ministrstva, na…, je bila seja Komisije za peticije, ali je bil odbor, se ne spomnim, ker nisem član, videl pa sem to izjavo, ko je pritrdila, ja, na določenih mestih ni ustreznih dovoljenj. Pa se kar lahko gradi in vi pravite, samo investitor lahko ustavi ta projekt. mi nimamo več v državi policije? Kaj je to zdaj ratala Golobova milica? Policija je zato, da ščiti pravice državljank in državljanov, ščiti pa policija pravice tistih, ki seveda niso sami krivi, saj so zaposleni tam, delodajalec je pač prišel izvajat nalogo investitorjev oziroma Mestne občine Ljubljana, saj tisti ljudje, ki tam kopljejo, pač niso krivi, to je njihova služba, bi jo izgubili, kajne, če, verjetno, bi rekel, jaz pa ne bom šel tukaj kopati, ampak policija je za to, da bi izvajalcu preprečila, da rovarijo po tuji lastnini, namesto tega pa policija napada tiste, ki želijo zaščititi svojo lastnino. Kakšna država smo mi ratali? Točno to je tisto, kar ste kazali na našo Vlado, kaj je policija počela, ko ste govorili o primeru protestov. Vi pošiljate policijo nad državljane, ki na svoji zemlji branijo svojo zemljo. To je neverjetno. Ampak, ker je pač vsaka stvar vzajemna, je vzajemno tudi to. Pomoč Jankoviča Gibanju Svoboda na volitvah, državnozborskih, in pa pomoč Gibanja Svobode sedaj ljubljanskemu županu, ne. Smo videli Bešič Loredana, ne. Gospodu Jankoviču, se opravičuje. Sramota, kajne, dvakrat se mu je opravičil, če ne trikrat, ampak pač, vse je treba nekako poravnati, poplačati. Janković lahko dela, kar želi v tej državi, je očitno nad parlamentom, je nad ustavo, je nad vsemi službami. Da je temu tako, mu zelo pomaga tudi Blanka Žgajner, kajne, naša vrla tožilka, ki tako postopke proti njemu pelje, da vse procesno pade, ampak Janković se je enkrat jasno in glasno razkril, ko ga je novinar vprašal, ali vas ne skrbi, da bi vas nekega dne obsodili in poslali v zapor, je Zoran Janković snel masko in odgovoril pa niti slučajno.

Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Meni se zdi zadeva zelo preprosta, saj bom izhajal povsem iz tehnične in tudi razumne plati. zajel sedanjih 6 tisoč 400 starih greznic, ki, prvič, niso zgrajene po principu nove tehnologije biološkega čiščenja, drugič, vsi izzivi, izzivi v tem trenutku pa pronicajo v podtalnico. Tekom vaših razprav pa sem zaznal, da se trudite širni svet prepričati, da trenutnih 6 tisoč 400 kanalizacij na licu mesta izpuhti. Skratka, če imamo v Savinjski dolini na nekaterih mestih problematiko s previsoko vsebnostjo mikrobioloških organizmov, imate v Ljubljani problematiko še z nitriti in nitrati, ki so posledica intenzivnega kmetijstva na točno istem območju. In veste, kaj je bil vzrok zastrupitve lanskega leta v Savinjski dolini? Pronicanje fekalij iz gnojnih jam v vodno zajetje. Iz gnojnih jam v vodno zajetje. Točno to, za kar se vi na vse kremplje v Ljubljani trudite ohraniti. In če izhajam striktno iz logike, kaj je dobro in kaj slabo, je zajetje teh 6 tisoč 400 kanalizacij, ki sedaj dejansko pronica v vodonosnik, nujno in jih bo kanal C0 speljal v čistilno napravo. In sem prepričan, četudi bi kanal puščal na več mestih, bi kontaminacija bila nižja kot je v tem trenutku, pa vsi vemo, da so kinete in cevi neprodušne. Ampak ponavljam, tudi če bi puščal, bi bilo stanje v vodnih zajetjih boljše kot je sedaj, zato resnično ne razumem vaše mantre in skritih ozadij, zakaj se tako intenzivno borite proti tem kanalu v škodo ljudi, v škodo pitne vode. In vse to vaše natolcevanje, da kanal ogroža pitno vodo, je preprosto povedano la. Kkanal, če bo zgrajen, bo izboljšal stanje vodnih zajetij na Notranjskem. Tukaj se bom dotaknil te slike - tudi mi si znamo kaj naprintati. Tole črno, to je greznica, gnojna jama, za to se vi borite. / pokaže zboru/ Modro so pa črpalne vrtine. Pa kaj mislite, da skozi prod to ne pronica v črpalne vrtine?! Lepo prosim. Na podlagi videnega, kakšne komponente so uporabljene za izgradnjo kanala C0 iz žnj plastnih cevi iz steklenih vlaken, smole ter polikarbonatov, pa se v te specifikacije sicer nisem spuščal, ampak veste kaj, kot Savinjčan, ki imamo v glavnem vse cevi iz azbestnega materiala čez iztek življenjske dobe, vam takšne sestavne komponente resnično zavidam in vam garantiram, če bi imel nepremičnino v neposredni bližini zgrajenega kanala, si upam zabiti štirno, štepih po domače in s piti vodo iz tega vira. V pravni formalizem se pa sam ne bom spuščal. Ne pristanem, da je Državni zbor mesto, kjer bi preverjali skladnost projektne dokumentacije za 211 občin, nenazadnje davkoplačevalci za to plačujemo druge pristojne organe. Po politični agendi kolega Reberška iz SDS se pa niti ne čudim več, da imamo v Spodnji Savinjski dolini … / oglašanje iz Tako katastrofalno komunalno stanje, če se pa bori proti projektom, ki problematiko fekalij rešuje. In se sprašujem, če je tu odšla zadnja zdrava kmečka pamet, me pa še vedno znova in znova preseneča, kako se v opoziciji sposobni lagati za dosego neznanih motivov. Zastrupljate družbo ne samo v prenesenem, ampak po novem tudi v dobesednem pomenu. In ne razumem, kakšno agonijo gojite vi do pitne vode. Me veseli, da ste omenili Zakon o pitni vodi, kjer ste prav tako grdo zavajali glede dejstev in smo ga z referendumom, hvala bogu, komajda rešili.

Ja, včasih res žalimo zdravo kmečko pamet. Zdaj, ne, kdo govori, da smo proti gradnji kanalizacije v Ljubljani? Zakaj lažete,

in kje je problem, in da je problem treba rešiti na tistih, ne vem, dva cela in še nekaj kilometrov. Zakaj? Zato ker bo speljan nad najožjim delom, bi rekla, vodo vodonosnika, ki ga je potrebno dodatno zaščititi in danes v Ljubljani pijemo pitno vodo. Povedala sem, mnoge države tega ne morejo, mnoge prestolnice tega ne morejo in vi govorite, da smo mi tisti, ki želimo piti iz plastenk. Jaz danes ne pijem iz plastenke, pa ni tega kanala. Pijete vi danes iz plastenke? Se bojite vode. Jaz se čiste vode ne bojim, boste pa pomagali, da se bomo vsak dan bali kaj bomo dobili v kozarce, kajti kot ste povedali, nepropustnosti ni. Cevi o katerih govorite in spojih, je izvajalec oziroma pač proizvajalec rekel, da nimajo certifikatov, ki bi bili potrebni, tako požarni kot potresni, in vi še kar govorite kako je ta zadeva dobra in celo zavidate ji. Ja, lepo. Povedala sem koliko peska je že noter, plastenke so noter, vi pa to zavidate ljudem. Ja, krasno, res, to pa je res nekaj novega. Ogrožaš čisto pitno vodo, potem pa še to zavidaš. Se res delate norce. Danes, danes na tem področju ni fekalij, bodo pa in to iz celotnih koncev, povedali smo iz katerih smeri. In res neodgovorno ravnanje in žalosti me, da pravzaprav vidim zdaj na koncu za kaj gre. Tisto kar je Vlada govorila o svojem mnenju je bilo samo zavajanje, resnica je na strani današnjih razpravljavcev iz Svobode. Ne da si želijo, ne da ne morete ustaviti projekta, ne da delate in izvršujete sklepe, ki jih je ta Državni zbor sprejel, ta stran, osvoboditev govori o tem, da je prav, da se ne spoštujejo sklepi Državnega zbora iz leta 2019. Svoboda govori o tem, da je prav, da se ta kanal gradi nad vodonosnikom in da je prav, da nima okoljevarstvenega soglasja, in da je prav, da župan Janković ne naredi presoje vplivov na okolje, ker je tako prav,

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Zdaj, tematiko sporne gradnje kanala C0 oziroma tistega spornega odseka v Klečah, smo obravnavali tudi na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Name so se namreč obrnili trije predstavniki v imenu ljudske iniciative in prosili, da jih komisija na nek način podpre v prizadevanjih za zaščito pravice do čiste pitne ki je seveda zapisana tudi v 70.a členu Ustave Republike Slovenije. Ampak poglejmo natančno kaj v Ustavi piše. Prvič, piše, vsakdo ima pravico do pitne vode. Torej, v kolikor pride do kakšne naravne nesreče, do vojne, do potresa, do eksplozije, potem je seveda velika nevarnost, da ravno na tem področju, kjer je posebno vodovarstveno območje, torej območja kjer se kjer se gradi ta sporni odsek, pride do onesnaženja pitne, čiste pitne vode, ki je zapisana v 70.a členu Ustave Republike Slovenije kot človekova pravica. In seveda, če pride do onesnaženja te pitne vode, pride seveda tudi do tega, da je na veliki preizkušnji zdravje ljudi in to opozarjajo tako zdravniki v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kot tudi Inštitut za javno zdravje, torej NIJZ. Poglejmo kaj je NIJZ dejansko zapisal v svojem dokumentu. Najprej, zapisal je, da v zvezi z gradnjo kanala C0 nič ne more podati mnenja, ampak ne zato, ker bi ne imel mnenja o tem, ampak da mnenja ne more podati preprosto zato, ker se že s potekom trase v osnovi ne strinja. S potekom trase pa se NIJZ ne strinja zaradi tega, ker je povsem nesprejemljiva in ker jo je potrebno umestiti izven vodovarstvenih območij, še posebej, če govorimo o posebnem vodovarstvenem območju in tukaj na tem spornem odseku govorimo točno o tem, o posebnem vodovarstvenem območju. Če govorimo o posebnem vodovarstvenem območju, ki nima narejene presoje vplivov na okolje, kjer se torej posledično ne sme graditi, sploh ne do takrat, dokler ni ta presoja vplivov na okolje storjena, potem seveda je tukaj na veliki preizkušnji zdravja ljudi. In kdo bo odgovarjal, če pride do kakršnekoli nesreče v tem predelu? Tega se morajo zavedati vsi tisti, ki ste na ključnih pozicijah in danes asistirate, da se s to gradnjo nadaljuje. V omenjenem dokumentu NIJZ dodatno navaja, da če pride do netesnosti cevovoda, ki lahko nastopi, zaradi recimo napake v materialu, zaradi prezrte napake v izvedbi, zaradi dotrajanosti materiala po večletni uporabi, preloma ali pretrganja cevi, zaradi potresa, večjih poplav oziroma suš - veste kaj se dogaja zaradi podnebnih sprememb - s tem se povečuje tveganje, da za območje Ljubljane ne bo možno zagotavljati, zdaj pa citiram, »varne oskrbe prebivalstva s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah«. Če prevedem drugače, da bomo vsi tukaj razumeli, povečuje se tveganje za zdravje ljudi. Tukaj me zanima, kje je skrb za zdravje ljudi in kje je skrb za čisto pitno vodo, ki smo jo vsi skupaj zapisali v Ustavo pred leti in za katero ste se ravno v koalicijskih strankah tako borili. Torej kje je zdaj ta skrb in ta čutečnost za vse tiste, ki živijo tukaj in pijejo to vodo? Tudi nenazadnje Slovensko društvo za zaščito voda in Združenje hidrogeologov je povedalo naslednje, citiram: »Da bi ohranili ta naraven in kakovosten vir pitne vode neokrnjen, mora biti območje tega vodnega telesa celostno in najstrožje varovano.« Jaz ne vem kaj je treba še povedati od vsega, kar so že pred mano predhodniki povedali in še sama oziroma vsi tisti, ki se strokovno ukvarjajo s tem področjem? Saj pa ja vendarle upam, da zaupamo strokovnjakom v tej državi? Čeprav glede na poteze Vlade, ki se odvijajo tudi v psihiatrični bolnišnici, mislim, da temu ni tako, pa bi morali spoštovati tiste, ki svoje delo strokovno opravljajo. Tudi torej na tem področju, ko govorimo o hidrogeologih in pa tistih, ki skrbijo za naše zdravje, ki je seveda pomembno. Zdaj pa mi dovolite… Torej naj povem, da še v 77.a členu še piše, da vodni viri so javno dobro v upravljanju države. Javno dobro so vodni viri, kaj to pomeni? To pomeni, da vodni vir je skupno dobro in nihče nima pravice kakorkoli ogrožati tega vodnega vira, ne more ga. ga. Če se samo malo zazna, da je nek vodni vir ogrožen, moramo mi na to opozoriti, dolžni smo na to opozoriti in to počnejo tako določene organizacije, tudi Ljudska iniciativa, ki se je obrnila na nas na komisiji, kot opozicijske stranke in tudi drugi, bom rekla, tudi Levica, na to opozarja, tudi Levica in tudi mnoge druge nevladne organizacije. Zdaj pa, če pogledamo samo tisto, kar mogoče niso ostali še do sedaj izpostavili,

govorimo o tem, da se krši človekova pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, 21. člen Ustave Republike Slovenije. Zakaj? Zaradi neustrezne izbire trase za odvajanje odpadnih voda. S tem je torej hudo, hudo ogroženo, ogrožena varnost 300 tisoč prebivalcev, pa tudi tistih, ki hodijo vsakodnevno v Ljubljano in se potem vračajo v druge, pač nazaj, Govorimo o kršenju 2. in 22. člena Ustave Republike Slovenije, krši se namreč načelo, da je Slovenija pravna in socialna država ter enako varstvo pravic. Kajti že prej sem povedala, na tem spornem odseku ni presoje vplivov na okolje, tudi vprašljiva so tudi vse, kar je v zvezi s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji. Zato smo mi na komisiji tudi dali in bili, in sta bila tudi izglasovana dva sklepa komisije, ki pravita, da je potrebno pridobiti celotno dokumentacijo in da vidimo, kaj dejansko dokumentacija kaže na tem spornem odseku Kleče. Zaenkrat mislim, da pristojne institucije te dokumentacije še na enem mestu niso zbrale. Če ste, potem me popravite v nadaljevanju. Skratka, vsi ostali državljani morajo pridobiti bodisi gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov ali pa presojo vplivov na okolje, tudi druge občine. Zato seveda niso vsi očitno v tej državi v enakopravnem položaju, ki jim ga zagotavlja Ustava Republike Slovenije in zato se tudi krši 22. člen Ustave. Da ne govorim o tem, da govorimo o kršenju 33. člena Ustave, to je zagotavljanje pravice do zasebne lastnine in dedovanja, kajti tukaj je prišlo do razlaščanja lastnikov brez pravne osnove in na to so sami večkrat opozorili. Ker pa imamo razdeljen čas in ne želim, želim, da še drugi poslanci lahko spregovorijo, naj zaključim s tem. Eden od lastnikov zemljišč preko katerega so brez, se brez soglasja gradi sporni kanal C0, je pred kratkim v Državnem zboru povedal naslednje, citiram: »Po 5 letih kot lastnik zemljišč ugotavljam, da v Sloveniji očitno ne obstaja ne zakonodaja ne Ustava, obstajajo pa množične omejitve lastninske pravice«. Dajmo se vsi skupaj zamisliti nad tem, predvsem pa se vprašajmo, predvsem tisti, ki niste ali ki nismo Ljubljančani, kako bi se počutili, če bi se to dogajalo pred vašimi vrati, če bi bila ogrožena pitna voda tam, kjer živite. In potem mogoče bo vprašanje lažje. Strokovnjaki pa so tudi povedali svoje. Najlepša hvala.

najprej matičnega delovnega telesa in notranjih zadev, na skupni seji, pa potem sem bil še na Komisiji za peticije, pa še na včerajšnji ponovno infrastrukturo okolja in prostora. In vsaka od teh sej je bila zanimiva, tudi današnja je. Marsikaj novega smo izvedeli, marsikaj je tudi žal brez osnove. In tukaj bom samo se dotaknil tiste šokantne fotografije plastenke in pa nanosov proda. Bil sem namreč, ne samo enkrat, včeraj smo bili s kolegi skupaj tam, sam sem se že sprehajal ob gradbišču, pogledal sem si po tej gradnji in to ni prva kanalizacija, ki jo vidim, kako se gradi, ker sem namreč iz te stroke, pred mojo hišo so pred 17 leti zgradili kanalizacijo, sam pa sem na tem področju v lokalni samoupravi potem še kar vrsto let In zakaj so nanosi proda? Pa to zato, ker se ta kanalizacija gradi fazno. Saj to ni vlak, začneš pa pelješ do konca, ampak se gradi fazno in vmes so čela odprta. Preden se bo to spojilo in priključilo sploh na omrežje, se bo še splahnilo, spihalo, naredil tlačni preizkus in tudi sama struktura cevi, o kateri je bilo danes precej govora, je temu namenjena, ker tu gre za cel »multilayer«, se ji reče, več plasti ima, notri pa je še oblečena proti zdrsna podlaga, ki preprečuje krustacije, pa da ne grem dlje v podrobnosti. Na hitro samo, mogoče, ker imamo najbolj čisto pitno vodo, v besedah, kaj lahko za čisto vodo naredimo boljšega, kot da jo čistimo in to je ena spet od anekdot iz mojega prejšnjega delovnega mesta, ko sem bil na čistilni napravi v Mariboru in je vodja te res izjemno dobre čistilne naprave rekla, ko imam slab dan, grem pogledat, kaj dobimo v hišo in potem grem pogledat, kaj dobimo ven iz hiše in sem takoj boljše volje, ker mariborska čistilna naprava, mislim, da 97 % očisti, ena boljših je samo še v Celju. Pa nazaj mogoče še na gradbišče. Kanalizacija je podzemni vod, ki ga je najtežje graditi, ker je konstantno na nivoju, treba loviti naklone, to ni vodovod, ni elektrika, ki jo lahko gre tudi malo gor, malo dol, zato tudi poteka nekoliko počasneje, na odseku, kjer pa se vgrajuje kineta, je to v bistvu lažje kot tam, kjer se dela sama posteljica, ampak spet, da ne bom tehničen. V samem sklicu in o tem smo se pogovarjali, o zlorabi več institucij in pa izigravanju. Tukaj se mi samo eno vprašanje poraja, zakaj pa je v prejšnji Vladi bila ustavljena revizija vseh teh postopkov? To me tukaj edino s tega področja zanima. Dotaknil bi se še pitne vode, v Ljubljani je pitna voda izjemne kvalitete zaradi svoje globine, namreč ljubljanske vodarne jo črpajo 30 metrov in globlje, celo do 100 metrov nekateri vodnjaki na nekaterih vodarnah in ta voda prihaja pod Savo s smeri sever, severozahod in gre jug, jugovzhod, vmes je pa še kar nekaj neprepustnih plasti. Ko pa govorimo o talni vodi, podtalni vodi, ki se uporablja za štepihe, pa to, tisto, kar je nekje na petih metrih, tam pa govorimo o neposrednem onesnaženju, ampak to je že mogoče malo bolj Potresa danes nismo veliko slišali. Včeraj je bilo veliko govora o potresu, danes pa ne, ampak se bom vseeno potresa dotaknil, ker smo včeraj govorili o prelomu cevi. Takrat, ko bo takšen potres, da bo prelomil kineto in cev, se ne bomo ukvarjali s kanalizacijo, ampak se bomo ukvarjali s tem, ali Ljubljana sploh še stoji, ker Ljubljana več ne bo, tudi najbolj potresno varnih zgradb verjetno ne oziroma bodo ostale podrtije. Pa še enkrat mogoče o vodi, pa ne samo o ljubljanski vodi, vsa voda je izjemna dobrina, izjemna kvaliteta. Naj se dotaknem mojega bivšega delovnega mesta v Mariboru. Zakaj se večkrat ne pogovarjamo o pitni vodi, dajmo se pogovarjati tudi, zakaj nekateri zaselki na vzhodu Slovenije, tudi marsikje drugje, pa pustimo tam, kjer so vodovodi zgrajeni, pa vode ni, ampak nekje vodovodov sploh nimajo. Eno takih zaselkov je na primer Habakuk nad Razvanjem,

pač zdravje Ljubljančanov v veliki nevarnosti za njihovo zdravje? Zelo preprosto, odgovor je, kot vedno, denar. Gospod župan se je odločil in je predimenzioniral pač čistilno napravo, ki se dela, verjetno zato, da bi na ta način lažje prišel do večje količine denarja, saj veste, potem so večje provizije in zdaj mora zgraditi ta kanal, čeprav vsi veste, da je protizakonit za to, da bi opravičil celotno gradnjo, da ne bi bilo treba vračati sredstev. To se pravi, zdravje, gospe in gospodje Ljubljančani, državljanke in državljani, je žrtvovala vaša levičarska Vlada in levičarski župan Ljubljane na oltarju denarja in nič drugega v resnici ni Vse ostalo se skriva v tistih dveh Murphyjevih zakonih o politiki levičarjev. Karkoli vam govorijo, vam govorijo o denarju in vedno se za najbolj visoko donečimi besedami skrivajo najbolj pritlehni interesi. Kakšna je resnica o tem kanalu? To je črna gradnja. Tukaj ni nobenega izgovora več. Dvakrat je tudi predstavnica Vlade v tem parlamentu potrdila, da tudi 69. TRAK: (VP) za ta del, ki se zdaj dela, gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, ker so, da niti vloge ni bilo, to se pravi, črna gradnja, to je protizakonito. In kaj počne Vlada Republike Slovenije? Danes smo v parlamentu. Vlada Republike Slovenije pošlje policijo, da brani črno gradnjo, torej nezakonitost, proti zakonitim lastnikom, ob tem, ko je pravica do lastnine ustavno zaščitena vrednota. To se pravi, imamo Vlado, ki zavestno, torej naklepno krši zakon in Ustavo Republike Slovenije, kar je kriminal, gospe in gospodje, kajti po zakonu je zloraba položaja ali malomarno delo ali oboje kaznivo dejanje. In če je zraven še naklep, zavest, da omogočaš nekaj, kar ni zakonito, je to še pika na i. Se pravi, če bi živeli v pravni državi, se ta kanal ne bi več gradil, pač pa bi potekala kazenska preiskava zoper Vlado Republike Slovenije, ki je poslala policijo ščititi nezakonitost proti zakonitim lastnikom, in proti tistemu, ki je seveda celotno zadevo začel in je zanjo odgovoren, to pa je ljubljanski župan. In seveda bi imela stvar že epilog na sodišču, če bi živeli v pravni državi, kajti na ta način kot se zdaj dogaja, je očitno, da imamo tukaj oblast, ki se požvižga na zakon, na Ustavo, na vse, ki dela zavestno protizakonito proti zdravju državljank in državljanov. In popoln absurd je, da tisti, ki so imeli največ za povedati o zdravi pitni vodi in ki so imeli največ za povedati o pri referendumu o vodi, kjer sploh ni šlo za vodo, ampak je šlo spet za denar. Mimogrede, levičarjem, ne, tisti sedaj podpirate črno gradnjo, podpirate očitno nezakonitost in s tem ste tudi vi sokrivi za to, kar se v resnici dogaja, za protizakonito ravnanje ljubljanske oblasti in za očitno protizakonito ravnanje Vlade Republike Slovenije. Ko pač na ta način lahko ocenjujemo celo zgodbo, lahko ugotovimo samo to. Tudi dogodki, ki smo jim bili zdajle priča v Ljubljani, ki so bili tragični, ki so bili zavrženi, obsojanja vredni. Ob tem, kakršno oblast imamo, kakršne so njene očitne mafijske metode podpiranja nezakonitosti, celo protiustavnosti, res ne bi smeli presenetiti nikogar. In tega, gospe in gospodje, je dovolj. Zato je potrebno ustaviti gradnjo, zato je potrebno preiskati odgovornost, zato ta zgodba mora doživeti svoj epilog na sodišču Republike Slovenije, kajti tja v resnici zavestno omogočanje kaznivega dejanja, zavestno omogočanje nezakonitosti, zavestno nastopanje proti tistim, ki ščitijo svojo ustavno pravico, ustavno vrednoto, zaščiteno vrednoto, to je lastnino, tja ti ljudje tudi v resnici sodijo.

To, da ko se jo onesnaži, ni več pitna, ni nekaj, kar bi lahko obrnil nazaj, ampak je nekaj, kar je za vedno uničeno. In pri vsaki stvari, kjer z nekim dejanjem nekaj uniči za vedno, moraš poskrbeti in narediti vse, da ne, da do tega ne pride, ampak da se izogneš tveganjem, da do tega pride. In to je tudi razlog zakaj smo to zapisali v Ustavo, med drugim. Leta 2015 je bil predlog za vpis v Ustavo in prvopodpisana je bila ministrica te Vlade Alenka Bratušek. Zahtevo je podpisalo 52 tisoč državljank in državljanov Republike Slovenije in v tej zahtevi izrecno piše, citiram, da ima vodooskrba prebivalstva absolutno prednost pred ostalimi rabami vode. Vodooskrba, torej vodno zajetje čiste pitne vode ima absolutno prednost pred ostalimi, ima prednost pred greznicami, ima prednost 70. TRAK: (NB) – 15.45 (Nadaljevanje) pred cevovodom oziroma pred kanalizacijo, predvsem ravno zato, ker ko se enkrat voda onesnaži, jo nikoli več ne moremo piti iz vode. In zato imamo Ministrstvo za naravne vire in prostor, ampak veste kaj je zanimivo, Ministrstvo za naravne vire deluje proti naravnim virom, podpira oziroma ne uporabi svojih pooblastil, da bi ustavil ta nesprejemljiv projekt. Še več, celo minister tega ministrstva pove, da ta projekt podpira, ker ima več pozitivnih lastnosti kot negativnih. Predstavljajte si, minister je tehtal pozitivne in negativne lastnosti napeljave kanalizacije čez pitno vodo. Že misel na to, da je moral minister tehtati v glavi pozitivne in negativne, nas prepričuje, da do te odločitve sploh ne bi moglo priti. In ko je vodja poslanske skupine Gibanja svobode rekel, tudi doma imamo kanalizacijo oziroma od vodne vode in pitno vodo skupaj, pa ni nič narobe. Ja, ni res. Predstavljajte si, kako bi bilo, če bi bilo tako kot v Klečah, da imate odvodne vode iz WC-ja, znotraj tega pa pitno vodo oziroma raje obratno, da imate odvajanje kanalizacije znotraj celotne pitne vode, pa vam poči cev iz WC, pa me zanima, gospod Sajovic, kako boste tisto vodo potem še pili. Upam, da nimate tako narejeno doma. Zdaj leta 2019, smo ravno zato tu v Državnem zboru razpravljali o tem kanalu C0 in sprejeli nekaj sklepov o katerih mislim, da so že bile podane besede, pa bi še enkrat vseeno zavoljo razumevanja ponovil. Tam je bilo v enem od štirih sklepov zapisano, da se zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščita vseh virov pitne vode. In kaj danes vidimo? Ravno obratno, kmetom na tistem mestu se zasebna lastnina začasno jemlje, zato da se dela nesprejemljivi projekt, ki pomeni veliko tveganje za pitno vodo in naprej, nemudoma sprejme vse ukrepe s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 C0 spornem kraku od Broda do Ježice. Dokumentacije ni, presoje vpliva ni, gradi se pa kljub temu. Težko sprejmem dikcijo, da nekaj, kar je bilo sprejeto tukaj v Državnem zboru, bodisi stališče bodisi zakon, potem v nekem drugem sklicu tega ni treba spoštovati oziroma upoštevati. Nič se ni spremenilo ne glede vprašanja tveganj, ne glede vprašanja izgradnje oziroma pridobitve dokumentacije, pa kljub temu se z delom nadaljuje. In, da gremo še korak naprej, celo v tem mandatu je Komisija za peticije sprejela dva sklepa, ki pravita, da se preverijo ali Mestna občina Ljubljana pri razlaščanju lastnikov posega v njihovo zasebno lastnino, in da naj ustrezna institucija pripravi natančen pregled pridobljene dokumentacije ter preveri vse postopke. V odgovoru na zahtevo za ta sklic, Vlada sama pove, citiram, »nekateri postopki so še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja«. Skratka, še sama Vlada pove, da ni vsega pregledala, sprejela ta dva sklepa v tem sklicu, pa kljub temu ministrstvo podpira nadaljevanje gradnje. Ministrstvo za naravne vire, ne tega pozabiti, Ministrstvo za naravne vire. In še več, minister je 22. 3. rekel, tisto kar sem prej povedal, da ima projekt več pozitivnih lastnosti kot slabih. Torej, še preden je sploh začel pregledovati, je že po njegovem veljalo, da je projekt v redu. Zdaj ne vem, zakaj, je bil jaz ne viden ali ima dobrega botra. To ne vem, ampak zagotovo gre za projekt, ki je popolnoma nesprejemljiv in se ga ne bi smelo izpeljati. In še nekaj, kar je prej župan, bivši župan Bojan Čebela govoril. Govoril je o piezo vrtinah, ki so senzorika, da je namenjena reševanju, če pride do katastrofe. Pozor, kakšno besedo je uporabil, če pride do katastrofe. Celo poslanec Svobode opozarja, da lahko pride do katastrofe in pravi, da imamo za to sisteme, ampak ni treba, da pride do katastrofe, pa ne na tistem delu, ko bomo rekli, da ne bo prišlo do potresov,

Slišal sem pa veliko besed za ukrepe ali pa razloge kako upravičiti ta popolnoma nesprejemljiv projekt. Niti tega predloga nisem slišal, da bi tako kot vsi župani veste o tehničnih dokumentacijah za javno kanalizacijo, kjer je potrebno zelo paziti, kako odpadne vode pelješ čez vodovarstveno območje, da bi župana Ljubljane pozvali, da naj torej čistilno napravo postavi pred tok kanala C0 od Broda do Ježice. Tudi tega predloga niste predlagali. Skratka, samo branite nesprejemljiv projekt in mislim, da če ne prej, je treba projekt ustaviti takrat, ko boste pač zapravili ves denar za izgradnjo in potem ne podeliti uporabnega dovoljenja temu projektu, ker v nasprotnem primeru bo prej ali slej, tako kot je gospod Čebela napovedal, prišlo do te katastrofe in takrat senzorika in / nerazumljivo/ ne bodo prav nič pomagale. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Andrej Kosi. Izvoli. ANDREJ KOSI (PS SDS): Hvala za besedo, še enkrat. Lep pozdrav. Sicer imam zelo malo časa, ampak… Žalosti me to, da ko govorimo o pitni vodi, da smo na različnih bregovih. Torej, ko govorimo o osnovni dobrini človeka, ki je pomembna za piti, torej za življenje posameznega človeka, bi morali biti danes vsi v en glas za to, da preprečimo gradnjo ali kakršnokoli onesnaženje čiste pitne vode. Celo s tem, da na tej strani govorite, da se celo od Mestne občine Ljubljana zahteva gradnja te kanalizacije na tej trasi na tej trasi pa dajte mi prosim povedati osebo in organizacijo, ki od Mestne občine Ljubljana zahteva gradnjo kanalizacije preko vodonosnika čiste pitne vode? Dajte mi povedati ime in priimek ali pa ime organizacije, ki to od Mestne občine Ljubljana zahteva? Govorite o tem, kako bo ta kanalizacija vodotesna in ustrezna, da imamo celo danes lahko vesoljsko tehnologijo, da tudi hodimo na druge planete, ampak veste, tako kot sem takrat dejal, da tudi Titanik se je potopil, pa so rekli, da je nepotopljiv, pa tudi rakete padajo dol, so eksplozije in tako naprej, pa tam visoka tehnologija in visoko uporabljeni materiali. Tako da danes ni strokovnjaka in ni gradbenika, ki bo vam zagotovil, da bo celotno življenjsko dobo ta cev ne bo puščala, ni ga. Gospod Sajovic, tudi interne inštalacije puščajo, niste slišali zgodbe, kako iz stropa teče voda, ki je v zgornjem stanovanju spustila vodovodna inštalacija. In niste slišali, da je bila uničena plastična cev od točne kanalizacije, ker je pač so uporabili neustrezna čistila.

Hvala za besedo. Tudi jaz kot poslanec Kosi nimam veliko časa. Vidim tamle, zato bom probal malo strniti. Povedal bi tako no, da kanalizacija je v bistvu eden največjih dosežkov civilizacije in tega se je treba zavedati, že Rimljani so to, če greste malo pobrskati po zgodovini, so se s tem prvi bolj resno začeli ukvarjati. Tudi tehnologija je v tem času, od rimskega imperija, mi lahko verjamete, tudi toliko napredovala, tako da na to tehnologijo se pa lahko zdaj vežem praktično z načela, da če gremo po neki zdravi kmečki pameti, lahko rečem, da nisem strokovnjak zadreg, pardon, se opravičujem, za kanalizacijo. Tudi verjamem, da s strani opozicije tamle, da tudi niste neki veliki strokovnjaki za kanalizacijo, ali se mogoče motim? Ker cela zadeva je v bistvu neka farsa, ki se dogaja danes in naloga v bistvu je tu sodne oblasti in pa ostalih strokovnih inštitucij je, da ugotovijo nepravilnosti, če so se dogajale na tem projektu C0 in in pa da v skladu z zakonom tudi ustrezno pač ukrepajo. Zato to izredno sejo čisti s stališča zdrave kmečke pameti, kot sem že rekel, smatram za promocijo, v bistvu, brezplačno promocijo opozicije na račun

Hvala. Čas je potekel. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnica predlagatelja predloga priporočila. Najprej besedo predstavniku Vlade, mag. Mateju Skočirju. Izvoli. Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Torej mogoče par zaključnih pojasnil. Najprej, kar se tiče dovoljenj. Investitor ima namreč pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja od leta 2014 naprej, vgradnjo armirano-betonske kinete pa ima urejeno s PZI projektom na osnovi 66. člena Gradbenega zakona. Glede pozivov k zaustavitvi oziroma prekinitvi gradbenih dovoljenj, torej upravne odločbe se lahko odpravijo ali razveljavijo zgolj s pravnimi sredstvi in v pravni državi se s pravnomočnostjo dovoljenj investitorjem zagotavlja temeljna in osnovna pravna varnost glede pozivov za uporabo izrednih pravnih sredstev, kot je bilo sklenjeno v Državnem zboru v novembru leta 2019. Ta naloga je bila že opravljena, ministrstvo je namreč po uradni dolžnosti začelo postopke presoje pravilnosti in zakonitosti vseh sklepov in odločb, izdanih s strani Upravne enote Ljubljana in Agencije Republike Slovenije v postopkih v zvezi s posegom, torej za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnega vodonosnika Ljubljanskega polja. Ministrstvo je navedene konkretne upravne akte presojalo v okviru izrednih pravnih sredstev po zakonu o upravnem postopku in ugotovilo, da razlogi za odpravo in razveljavitev ali izrek ničnosti niso bili podani. Postopki so bili začeti v letu 2019, sklepi pa sprejeti v letu 2020. Kar se tiče očitka, da je bilo na tem območju oziroma na tem posegu izdanih več gradbenih dovoljenj, poudariti je potrebno, da gre v tem primeru za gradnjo objekta javne infrastrukture oziroma linijskega gradbenega inženirskega objekta, za katerega veljavna zakonodaja drugi odstavek 55. člena Gradbenega zakona, zakona omogoča, da se izda gradbeno dovoljenje za del objekta. In takšen način pridobivanja gradbenih dovoljenj je namreč tudi v skladu z etapno gradnjo linijskih objektov. In še glede kategorizacije vodovarstvenih območij. Večkrat je bilo izraženo poimenovanje posebno vodovarstveno območje. zaradi različne stopnje varovanja se v vodovarstvenih območjih poleg območja zajetja lahko oblikujejo notranja območja. Te so treh kategorij: najožje vodovarstveno območje, ožje vodovarstveno območje in širše vodovarstveno območje. Ne obstaja posebno vodovarstveno območje. Povezovalni kanal C0 pa poteka po celotni trasi na ožjem območju s strožjim vodovarstvenim režimom.

Tekom razprave so bile podane neke navzkrižne informacije glede, glede presoje vplivov, tako da dovolite samo, da to prvo dopolnim z informacijo, leta 2010 v okviru sprejemanja prostorskega občinskega prostorskega načrta, je bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje, nato se je pa sledilo pridobivanje gradbenih dovoljenj. In tekom tega je v letih 2015 in 2016 Agencija za okolje presodila, da okolijsko soglasje ob pridobivanju gradbenega dovoljenja ni potrebno. Zato ima investitor sedaj veljavna gradbena dovoljenja, kot je pojasnil kolega. V letu 2020 je ARSO na podlagi odločitve o tej dodatni uvedbi kinete presodil, da je potrebna okolijska presoja. MOL oziroma investitor poskuša to, ta sklep razveljaviti preko, doseči razveljavitev tega sklepa preko

Samega upravnega postopka jaz ne morem konkretno komentirati ali pa prejudicirati. Želel bi zgolj zagotoviti, da bomo pri tem postopku, da bo ministrstvo sledilo neodvisno in zelo dosledno pravnemu redu. Je pa situacija pravno gledano precej zapletena, ker zakonodajo takšnega redosleda ni predvidevala, kjer bi za odsek, kjer je veljavno gradbeno dovoljenje, bilo naknadno presojeno, da je okoljska presoja potrebna. Zato je ministrstvo tudi naročilo dodatno zunanjo pravno in ekspertno analizo, za katero upamo, da bo v pomoč pri razreševanju teh dilem, ki se porajajo v zvezi s postopkom. Rezultate te analize pričakujemo proti koncu tega meseca in skladno s sklepom Arsa iz leta 2020, smo dolžni ta postopek nadaljevati in ga tudi bomo. Hvala. Besedo ima še predstavnica predlagatelja, gospa Anja Bah Žibert. Izvoli. ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za besedo. Zdaj, ne glede na to, da ste v koaliciji preprečili, da bi glasovali o priporočilih glede kanala C0, ki pozivajo k spoštovanju Ustave, zakonodaje in k spoštovanju človekovih pravic, je današnja razprava pokazala, kako zelo nujna je bila. Na eni strani je pokazala, kakšno Vlado imamo. 5 minut ste danes govorili, 5 minut, govorimo pa o vodi, o tem, da zaščitimo čisto pitno vodo, za več kot 340 tisoč ljudi. Toliko o vašem odnosu do ustavne kategorije in toliko o vašem odnosu do javne dobrine. Na eni strani je Vlada želela nekoga prepričati, jaz mislim, da samo sebe, da nima možnosti, da karkoli ukrepa in da je investitor tisti, ki lahko projekt ustavi. To sem večkrat zanikala in bom povedala še enkrat. Imate možnosti po Zakonu o upravnem postopku, obnova postopka, odprava odločbe, ničnost odločbe in nenazadnje bi morali zaradi zaščite javnega interesa predlagati državnemu odvetništvu, da vloži tožbo zaradi zaščite javnega interesa, prav tako imate možnost interventnega zakona, ampak, vi v bistvu na nek način nenehno se opravičujete in poskušate pokriti Zorana Jankovića. Da pa je to temu tako, pa je pokazala razprava vaših poslancev, ki pa so jasno povedali, da s projektom nimajo težav, da čista pitna voda za njih ni problem in da pač Zoran Janković mora graditi, ker Zoran Janković dela. to delo je posvojila zdaj tudi koalicija, ki več ne obljublja, ampak dela in zdaj, če se bo delalo tako, kot dela Janković, potem se nam res bog usmili. Ni tudi res, da imajo vse parcele gradbeno dovoljenje. Gradbena parcela 2161 gradbenega dovoljenja na To je ugotovljeno in to ste tudi dali inšpekciji, da uredi, ampak inšpekcija rabijo 3, 4 mesece, da grejo na parcelo in da vidijo, da ta nima gradbenega dovoljenja. Pa dajte nehati no, samo pogleda se v sistem, pa se vidi. Ampak tako delate samo zato, da Janković dela in gradi naprej, vse se pa seveda vrti okoli denarja, kajti denar je svobode vladar in tako v tej državi gre. Prav tako, spoštovani, ni res, da se ne da drugače, da se. Sporen je tisti odsek, ne gre za celoten sporen projekt. Tudi mi se zavedamo potrebe, da je potrebno v Ljubljani poskrbeti za kanalizacijski, bom rekla, vod, ampak ne na vodovarstvenem območju in to na najožjem. To vodo je potrebno zaščititi 16.05 (Nadaljevanje) bi smeli privoščiti. In prav imate, res gre za pravni kaos, ampak veste kaj je najbolj zanimivo, pravni kaos je vedno največji v Ljubljani. Spomnite se Stožic, zdaj imamo kanal C0, ampak veste zakaj je pravni kaos vedno največji v Ljubljani, zato ker Zoranu Jankoviću se nič ne zgodi, ker pač tako teče ta naša ljuba Slovenija in ker Janković jasno pove, da se njemu v tej državi ni treba ničesar bati. Zakaj ne? Zato, ker je proti Janezu Janši in zato imamo ta pravni kaos, ampak vi ga lahko ustavite, problem pa je, da se tega storiti bojite. Zakaj? Zato, ker v tej državi ne vlada svoboda, seveda ne, tudi Vlada ni več na Gregorčičevi, kot je bila včasih, ampak je tamle v mestni hiši, seveda pa deluje pod budnim očesom Tako to gre in tako se smejijo tisti, ki prihajajo v te naše vrste iz pravosodja. In nenazadnje tudi pravosodna ministrica, jo pozivam, da bo naredila vse, da bo zaščitila ljudi, ki jih danes pretepajo na svojem zemljišču, in da se ne bo ukvarjala z globami za organizirane pa neprijavljene shode po Ljubljani, kjer se je klicalo k smrti, kjer se je kurilo poslanske stole in razbijalo po Ljubljani. Da ne bomo davkoplačevalci plačevali teh glob, ampak da bomo pomagali tistim, ki so jim kršene res človekove pravice v tej državi in so pod svobodo tepeni. Ampak veste, pri tem se smejijo tisti, ki prihajajo iz pravosodja. Tako to gre. Tale knjižica, pa postaja čedalje večji problem, kot je povedal dr. Jerovšek, še v Jugoslaviji se kaj takega ne bi dogajalo. pod svobodo je mogoče še marsikaj več. Hvala lepa.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 Vidim, da je želja po razpravi. Če želite razpravljati tudi predstavnica predlagatelja predloga priporočila, Anja Bah Žibert, ter eden od predstavnikov Vlade, prosim da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Prosim za prijavo. Imamo sedem prijavljenih. Najprej dobi besedo gospod Aleksander Prosen Kralj, izvolite. Dober dan želim. Evo, sem se vrnil z bolniške, končno, tako da bi malo rad razpravljal še o tej temi, ki smo jo tudi obravnavali na Komisiji za peticije. Skratka, mi težko režejo v ušesa ene besede iz opozicije, ki se ne morem nikakor žal strinjati z njimi, kako teptamo pravni red, kako ne spoštujemo zakona in podobno. kot je že kolega omenil, da smo tudi iz naše poslanske skupine oziroma z naše strani seveda pozvali, da se ugotovi kaj je bilo narobe v tem postopku in ni tako, in ne moremo se kar tako bati, da nam je čisto vseeno, zato bi tu rad dal poudarek na to, kaj smo sprejeli in kaj se nam zdi legitimno. čez celo razpravo takrat je bila problematična ravno ta kineta, ki dejansko daje še dodatno zaščito in tukaj so se stvari začele kresati, ker češ, ta kineta naj ne bi imela ustrezne dokumentacije, ki je pa sploh dejansko ni takrat, v tisti fazi potrebovala in v glavnem, zdaj se bockamo, po domače rečeno, tukajle okrog zaščite,

Dobro se spomnim kampanje, predvolilne kampanje, ki smo jo v našem okraju takrat, pa bom kar povedal, v Postojni smo sedeli kandidati iz tiste volilne enote, kjer smo se pa pogovarjali tudi o lokalnih težavah in bil je na sporedu tudi Poček. In takrat, kjer je bila težava tudi naša pitna voda, se pravi v našem, našem lokalnem obdobju, ki je ravno pod tem vadiščem od spodaj. In kaj nam je takrat vaš kolega Zvonko Černač dejal? Dejal je to, da ne tega ne smemo ustaviti vadišča, kaj pa lahko naredimo za vodo, je pa, da merimo,

In tule ni neke konstantne, ni neke telekom…, politične konstante, se pravi, obračal se bom malo po vetru, ne. Tako da zdi se mi celotna razprava danes malo, v nekaterih pogledih malo sprevržena, ker kakor sem rekel, iščemo politične točke. Tako da nekako je bilo to z moje strani vse, kar se mi zdi, karkoli nadaljnje razpravljati na tak način nima smisla. Kot stranka, kot Gibanje Svoboda smo opozorili, da če je, prihaja do nekaterih pomanjkljivosti, da želimo izvedeti zakaj, dajmo to raziskati,

v tla. Ampak dajmo imeti to organizirano za vse prebivalce. Ampak nenazadnje pa seveda v redu je, da razpravljamo o takih stvareh v Državnem zboru, ampak ne, jaz nisem inženir, ne, gradbeni in ne, pač dejansko, kar je naša naloga je ta, da ugotavljamo ali je,

Hvala za besedo, predsedujoči. Lepo pozdravljam vse. Prepričan sem, da ta projekt čez vodovarstveno območje ne bi smel potekati. Bila je priložnost in še sedaj je priložnost, da se gre ta projekt mimo tega. Lahko bi šli in možnost je, da bi šli mimo tega in bi naredili, naredili vse dobro in bi se izognili onesnaženju prvoklasne, prvovrstne vode, ki bo, ki bi bila še za bodoče rodove namenska. Že v začetku je bila narejena napaka. Prijavila se je gradnja enostavno, enostavna gradnja. To verjetno je bilo narejeno namensko, bilo je namensko. Manjši, manjši profili so bili navedeni. Ker so bili navedeni manjši profili, se je, se je lahko izvedla enostavna gradnja, sedaj se delajo večji profili in če bi se delali taki profili, bi morali biti že v začetku, že v začetku gradnja zahtevnejša in bi bilo gradbeno dovoljenje povsem drugo, kakor je bila, kot enostavno. To napako je naredil že uradnik, kateri je pisal lokacijsko informacijo oziroma njegov nadrejeni. Takrat je bila še lokacijska informacija potrebna, obvezna, sedaj ni več sedaj je na, na željo se to naredi oziroma jo naredi sam projektant, navede zadeve. V tisti lokacijski informaciji, ki je bila tam navedena, je uradnik navedel, kateri, katera soglasja so potrebna, katera, In tudi ARSO bi bil obvezno, če bi bila zahtevnejši projekt, če bi bil višji, večji profil, kakor se zdaj izvaja, ne zaradi kinete, zaradi profila že bi moralo biti to izvedeno in bi moralo biti potrebno že v začetku

delala že od začetka, sami uradniki, ki so pa to podpisali, napisali, so pa odgovorni za to oziroma nadrejeni. Tudi sedaj strokovnjaki opozarjajo, da ta projekt čez vodovarstveno območje je nedopusten. Evo, strokovnjak Fischinger, ki je zelo, zelo visok strokovnjak v gradbeništvo, gradbeništvo, potem sami zdravstveni strokovnjaki, zdravniki pravijo, da je to, da je da je to nedopustno, da se tam dela, je pa neumnost, da se to dela in vztraja na zadevi tudi za ceno neka izguba nekih par milijonov ali pa desetine milijonov denarja, denarja, če bo to posledica za več rodov naprej. Čez mogoče čez 30, 40 let bo v Ljubljani pol milijona, 600 tisoč ljudi, vode pitne ne bo več, kakor je bilo rečeno, rečeno v pretekli debati, voda bo samo v steklenicah pripeljana od drugod. Mogoče iz Dolenjske. Upam, da bomo pri nas še imeli zdravo pitno vodo, pa tudi drugje po Sloveniji. Je pa žalostno, da Ljubljančani oziroma imate zelo dobro pitno vodo, pa jo sedaj namensko hočete onesnažiti. Nekomu ni važno, kdo je župan, njega bi morali dati na preizkušnjo tudi mogoče s kakšnim referendumom ali kako, pa naj odločite vsi skupaj v Ljubljani ali ste za to, da se to naredi ali ne. je čas, da se ustavi projekt, tudi kakšen večji projekt je bil ustavljen, tudi jedrska elektrarna je bila v državi ustavljena, pa je, pa je stala, pa je stala čez milijardo evrov, ne nekaj deset milijonov evrov. Ker zdravje je pa prvo,

Lansko leto decembra sem doživel v praksi pri projektiranju eno zgodbo, ko je en investitor v Mozirju tam na hribu, kjer je na samem ena kmetija, že nekaj več sto let stara kmetija, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, zraven ena kašča. In iz tiste kašče je hotel urediti apartma za dopolnilno dejavnost na kmetiji, turizem. To je rekonstrukcija, sprememba namembnosti, dobi vsa potrebna mnenja tudi iz DRSV. In en dan pred izdajo gradbenega dovoljenja, torej odločba se že piše, pride dopis iz DRSV, da preklicujejo pozitivno mnenje, ker je bilo ugotovljeno, da so našli neko dokumentacijo iz leta tisoč 1985, da je pa tam vodovarstveno območje. Nikjer nobenih gradbenih evidenc, ne z atlasa vode ne atlasa polja, to ni bilo razvidno, ampak takrat so našli in investitor je ostal brez gradbenega dovoljenja. Cesta Ormož-Ptuj, hitr…, čakamo na njo že 25 let, zapleti z gradbenim dovoljenjem, ker so naši dve gnezdi vrstic, ki ju pač ščitimo, čeprav teh ptic nikoli noben ni videl, gradnja stoji. Smučišče na Ruškem Pohorju, ne dovolimo smučišča, ker varujemo hrošča.

omogočamo tudi verjetnost, da bo v primeru potresa ali pa tudi verjetno čez nekaj let prišlo do poškodbe te cevi in bo ta voda onesnažena torej sporna samo ta odsek. Ampak to nam je dopustno in ni pa za vas dopustno to, da bi lahko to traso spremenili. Danes sem v Delu prebral en članek, kjer so imeli inženirji, ki so sodelovali pri gradnji drugega tira eden sestanek in tu so povedali, da projektanti so preprosto morali umakniti traso od sedanje proge do Kopra, torej tam, kjer že proga je, ki poteka po vodovarstvenem, zelo občutljivem območju, na območje, ki je bistveno primernejše, torej progo so mali prestaviti. Tudi strokovnjak, ki govori glede geološke, geotehnično in geomehanske napovedi govori, da pač ne morejo preverjati vsak centimeter te trase, da za to ni nič neobičajnega, da so lahko napovedi tudi napačne, torej tudi geološke napovedi na tej trasi kanalizacije so lahko napačne in noben strokovnjak ne zagotavlja, da ne bo prišlo do poškodb te cevi, še posebej, ker za te cevi nima certifikata o požarni varnosti in potresni varnosti, čeprav ti certifikati morajo biti. glede na razpravo, ki so bile bi rad povedal še naslednje, kolega Rezar, tudi z izgradnjo kanalizacije bodo gnojne jame ostale, kajti gnojnica iz gnojne jam se ne odvaja v javno kanalizacijo, ker to so pač kmetijske gnojnice, ki se skladišči v gnojnih jamah in se potem odvažajo bodisi na kmetijska zemljišča ali pa v ustrezno deponijo. Tudi, tako kot sem že prej povedal, tudi očitki o tem, da bomo zdaj, da smo pač vse skupaj zelo politično in tako. Jaz mislim, da društvo, torej mednarodno združenje hidrogeologov NIJZ, 31 zdravnikov, pa to niso politično usmerjeni in na to opozarjajo. Torej naj opozarja politika, ampak politika samo reagira na to, kar pač opozarjajo strokovnjaki. Torej to niso iz trte izviti stališče in argumenti, ki nasprotujejo tej gradnji. Govorite, da boste s tem ukinili 6 tisoč 400 greznic, čeprav zaradi teh greznic ta voda ni okužena oziroma je še vedno oporečna, zato ker dejansko te greznice so nekaj kilometrov stran. Ampak kaj boste naredili sedaj? Vse te greznice boste speljali v cevovod nad pitno vodo, nekaj kilometrov stran, ampak torej na pitno vodo. Ne vem, če je to ustrezna rešitev. Torej vsekakor, ker tudi sedaj mi že čas izteka, res dajmo zbrati pogum, dajmo zbrati složnost, razum in torej preprečimo to norijo. Hvala.

v kateri se je ponovno pokazalo, da seveda ni šlo za pitno vodo. Slišali smo predlagateljico, da je šlo za gospoda Jankovića, za gospoda Janšo, za gospoda Kučana, da je šlo za Murgle in tako naprej. Pokazalo se je tudi, da seveda, kadar politika govori o vodovodih in kanalizacijah, potem je problem in slabo. Nekaj malega sem v štirih županskih mandatih tega izkusil, nasledil župana z vaše stranke, ki je na ožjem vodovarstvenem pasu želel želel graditi bencinsko črpalko, pa smo zadevo rešili in višje gor naredili vrtino, ki daje Tržičanom najboljšo gorenjsko pitno vodo. Slišali smo, zakaj bo gospod Janković, če se teoretično odloči, izvoljen za župana tudi šestič, sedmič, osmič in devetič, če bo živel sto let. Zato ker mu po vedenju in znanju ne sežete do gležnjev. Župan je poznan po tem, tako kot vsi župani,

ne zmorejo. Pridružite se mu na izletih, pridite kdaj pogledati, kako se gradi Ilirija. In če bi samo želeli našteti kaj je Mestna občina Ljubljana v zadnjih 16. letih naredila na področju izboljšanja vodooskrbe, na področju izgradnje kanalizacij, potem bi za to potrebovali več časa kot za današnjo razpravo, ko bi nekateri vodovodne cevi umeščali kar sredi kanalizacijskih in obratno in da seveda, če pride do onesnaženja vode, pa sem prepričan, da ne bo prišlo, zato se je, ker je župan želel prisluhniti ljudem, zgradila dodatna kineta, ki povečuje varnost, zmanjšuje tveganja, tveganja, če se pa seveda to zgodi, pa ne strašiti ljudi, da so zadeve večne, nepovratne. Ne, ljudje smo pametna, razumska bitja in kadar se nam zgodijo napake, jih znamo tudi popraviti. Najbrž se še spomnite razlitja na železnici na Primorskem, potem ko radi govorite o greznicah in gnojnih jamah, na Gorenjskem vam naštejem 5 onesnaženj s kmetijsko gnojevko, nenamerna, nesrečna, vsa smo rešili in sanirali in še danes pijemo eno boljših voda. Naslednja pravljica o potresu. Tisti, ki ste se v Washingtonu že nekaj očitno dogovorili za drugi blok nuklearke, ne, nas boste čez čas prepričevali, da nuklearka, ta pa ne, nov potres ne ogroža, ampak potres pa ogroža, ja, vodovode, kanalizacije v kineti, avtoceste. Dvoličnost, da ji ni para. Treba je vedeti tudi nekaj o geologiji Ljubljanske kotline. Kje se začne pitna voda Ljubljanske kotline in kje se konča. Začne se pri nas v Radovljici, konča pa tamle nekje v okolici Litije.

in cela Ljubljana praktično leži na vodovarstvenem pasu in to, da v letu, v katerem živimo, ne verjamemo tehniki v kvalitetno gradnjo, je pač žalostno in pri ljudeh sejemo dvom. / znak za konec razprave/ Slišim tudi, da kanalizacije niso požarno varne. Enostavno, političnih pravljic je bilo veliko. Jaz želim Ljubljančankam in Ljubljančanom, da ta projekt

Najprej, mene ne zanima gospod Janković, prav tako ne gre za mesto Ljubljana kot takšno. Zanimajo me dejstva in napredek Slovenije, ker ta zgodba bi se lahko odvijala kjerkoli v Sloveniji. Torej, danes govorimo tukaj o trasi kanala, ki je speljana po ožjem območju strogega varstvenega režima, treba pa je poudariti, da večji del ljubljanske občine leži na vodovarstvenem območju, kar pa v Sloveniji tudi ni taka redkost in logično je, da se tudi kanalizacijsko omrežje v Ljubljani, ki je bilo zgrajeno ponekod celo več kot pred 50. leti, že nahaja na vseh vodovarstvenih področjih. Če sem prav seznanjena, je že obstoječa kanalizacija na ožjem vodovarstvenem območju z režimom varovanja VVO II A v Stegnah, Glinškovi ploščadi in Saveljski cesti. Zanimivo. Nikoli nisem slišala, da bi se o teh treh področjih kdaj kaj govorilo, kaj šele problematiziralo. Kot rečeno, kanalizacijsko omrežje v Ljubljani marsikje že prečka vodovarstvena območja. Pa bom kar citirala izjavo, dr. Lidija Globevnik.

Na področju evropske vodne zakonodaje sodeluje z Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za okolje, je predsednica Društva vodarjev Slovenije in se aktivno vključuje v javne razprave o poplavni problematiki in pravici do pitne vode. Torej, mislim, da bo gospa vedela o čem govori. Torej citat: »Mi imamo že sedaj kar precej kanalske mreže, ki poteka po vodovarstvenem območju, sploh da ne govorim po celotnem vodonosniku Ljubljanske kotline. To kar je pravno formalno zaščiteno preko uredbe, preko režimov vodovarstva, je pač neki kompromis, to pa ne pomeni, da je sto metrov stran od teh vodovarstvenih režimov, recimo prvega strogega režima ali celo drugega, tveganje manj nevarno in že sedaj imamo kar precej velikih kanalskih vodov, ki potekajo ob robu, recimo prvega režima, na primer vzdolž severne obvoznice, kjer poteka precej kjer poteka precej velik vod, ki skoraj meji na drugi vodovodni vir Ljubljane, o katerem se pa pravzaprav ne govori v tem trenutku tako veliko, in to je Hrastje. Že sedaj imamo tam 700 metrov stran od črpališča ta vod, ki je pravzaprav zelo podoben temu, ki se zdaj gradi.«, konec citata. Tukaj bi rada dodala, da kanal C0 seveda ni edini primer, kjer se kanalizacija približa virom pitne vode. Če recimo pogledamo samo na Kras zaradi svoje geološke strukture. Seveda ne moremo to primerjati, saj govorimo o nekem večjem in tehnološkem zahtevnejšem postopku, projektov, ki je tukaj. Ampak vrnimo se tukaj v Ljubljansko kotlino. Glede trase, gradnje in prihodnjega delovanja kanala C0 nimam pripomb, ki bi se nanašale na okoljsko problematiko. Tehnične rešitve so podobne, če ne enake vsem rešitvam in postopkom, ki jih strokovne institucije izvajajo pri takih projektih na vodovarstvenih območjih, je prav tako komentirala dr. Lidija Globevnik. Najpomembnejše pa, po zaključku tega projekta bo 98 % gospodinjstev v aglomeraciji Ljubljana priklopljenih na kanalizacijo, na podlagi tega bo ukinjenih približno 4 tisoč 500 greznic. To najbrž ni noben opazil, ker dejstvo je, da je v Sloveniji poselitev tako razpršena, da več kot tretjina prebivalcev še nima kanalizacije. Vsi se strinjamo, da tveganje pač vedno obstaja, vprašanje je samo, koliko je to tveganje nevarno resnično za družbo, zato se mi seveda poraja vprašanje in to je, kaj je za vodno zajetje nevarnejše, greznice ali kanalizacijski kanal. Kaj predstavlja večje tveganje za kakovost podzemne in površinske vode? Zaključila bi pa še mogoče samo s tem, nekaj o javnem interesu. Javni interes je zelo izmuzljiv in zagoneten pojem, ki v teoriji po navadi zveni čisto drugače, kot ga pa doživljamo potem v praksi. V teoriji govorimo o dobrobiti celotne družbe, v praksi pa je to tako, da je družba razklana in je javni interes iz aspekta različnih skupin viden drugače. Tudi tukaj je tako. Nekdo v gradnji kanala C0 vidi politiko, drugi okolja, eni pa napredek.

Zdajle ves ta čas gledam oba državna sekretarja, gledam obe glavni inšpektorici. Jaz se zavedam, da vi točno veste, da imamo mi prav, in ko boste odhajali iz te dvorane, si in eno stvar zelo dobro zapomnite, odločate o usodi 330 tisoč ljudi, kakšno vodo bodo naše naslednje generacije pile v Ljubljani. Postavite se na stran naroda in ne na stran enega človeka. Točno to se je pokazalo danes na današnji seji, čeprav imamo pravico do čiste pitne vode zapisano v Ustavi, bomo zaradi norosti in pa pohlepa enega človeka tukaj v Ljubljani prisiljeni piti vodo iz plastenke in to zaradi vas štirih in koalicije, Vlade Roberta Goloba, ki to črno gradnjo dovoljuje. Gradite, še enkrat, brez dokumentacije. Danes je bilo to jasno in glasno povedano, kršite Ustavo, kršite

Po svojem osebnem mnenju, ki ga imam, znanju, se ne spomnim, ne vem, da bi katera država na svetu to dopuščala, vedno je ali-ali, ali je kanalizacija ali pa je črpališče čiste pitne vode, ni pa oboje. Se pravi, ne poznam države, ki bi to dovoljevala. In še enkrat, niti en strokovnjak v naši državi ne podpira gradnje kanala C0, govorim o neodvisnem strokovnjaku, ki ni na plačilni listi nikogar. Na drugi strani podpirate kanal, koalicija, Vlada, ministrstva in tako naprej. Dajte se malo zamisliti. Zavajate z lažmi, zato bom se ponovil in bom še enkrat povedal vsakič, ko omenite 6 tavžent 400 greznic, so te stacionirane v okolici Medvod in Vodic in te fekalije pridejo do čistilne naprave Brod, čisto zraven. Se pravi, da bi lahko, če bi bil želja pa interes, da bi jih lahko očistili tukaj na Brodu, povečali bi kapaciteto te čistilne naprave, bi jih tukaj očistili. Ne, mi te fekalije iz 22 tisoč gospodinjstev vlečemo čez celo vodovarstveno območje, kjer se črpa čista pitna voda. In teh 6 tisoč greznic nima veze, ker si niso stacionirane tam, kjer se črpa čista pitna voda. Ne igrajte na čustva ljudi, ne zavajajte in ne lažite. In še ena stvar. Odločno se postavljam za slovenskega kmeta v eko kmetijstvu. Brez gnoja in gnojevke ne gre, to sta dve organski hranili, ki sta dopustni pod točno določenimi pogoji, kdaj lahko gnojijo, koliko lahko gnojijo, v kakšnih vremenskih razmerah in tako naprej. In veste, kaj je zanimivo? Kmetje

Zoran Janković, Mestna občina Ljubljana ga bo uničil prej kot v enem letu in vi vsi boste sokrivi z imeni in priimki. Na včerajšnjem odboru in danes na ministrstvu, Vlada, predsednica države in tako naprej, varuh človekovih pravic, vi vsi nosite odgovornost, da gradnjo tega kanala ustavite, ker je še čas. Kako zelo ste ponosni na to, kar se dogaja, vas sprašujem, poslanec, ki se je okužil z onesnaženo vodo, pa podpira gradnjo kanalizacije čez vodovarstveno območje, kjer se črpa čista pitna voda. In to pove vse o vas. Kaj pričakujem? Kaj pričakujem, spoštovana inšpekcija, državna sekretarja? Pričakujem takojšnjo hitro ukrepanje, pričakujem takojšnjo hitro ukrepanje. In vse vaše besede, ki jih je bilo danes zelo malo na seji, tudi jaz ne bi govoril, če ne bi imel nobenih argumentov, Vlada, ministrstva, državni sekretarji, inšpektorji, ustavite gradnjo kanala C0. Če tega niste sposobni, zaprite štacuno pa pojdite. Hvala.

Naš poziv ste že slišali: ustavite to gradnjo, ustavite nevarno gradnjo kanala C0. Slišali ste strokovnjake, ki vas pozivajo: ustavite gradnjo kanala C0. Danes pa vidim tudi javnomnenjsko raziskavo, se pravi mnenje državljank in državljanov, mnenje tistih, ki uporabljajo to pitno vodo, da želijo, da se nemudoma ustavi gradnja kanala C0. In za to, spoštovani, jih je glasovalo oziroma je izreklo k temu podporo 55 % državljanov oziroma občanov, samo 23 je tistih, ki menijo, da naj se tak kanal nadaljuje.

Ker je bila pač na vodonosniku oziroma na pač problematičnem delu predstavili so jo. Ali veš, v Ljubljani pa ne. V Ljubljani Ljubljani pa ne bomo prestavili kanala, v Ljubljani ga bomo pa vlekli čez vodonosnik in potem se sprašujete, kdo se koga boji. Zagotovo se nekdo boji Mestne hiše 1 in to tako zelo boji, da se bojim, da potem, ko ste legalizirali RTV in osvobodili RTV, da bo tudi tukaj nekako šlo takole, legalizirali boste sistem tako, da bo legalno, da se bodo fekalije izlivale v čisto pitno vodo. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 38. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17. uri.

Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo najprej glasoval o 2., nato pa še o 4. točki dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda - Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2023 in 2024 Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina vseh poslancev zbora, to je 46 ali več. Prosim vse, da pregledate glasovalne naprave. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij, v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Hvala.